(HDZ)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 665. Predlagatelj je zastupnica Ana Lovrin i Ivo Grbić i Nevenka Marinović i Branko Kutija uz potporu 24 zastupnika. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo na početku ovog svog izlaganja molim vas kolegice i kolege da podržite ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj s Konačnim prijedlogom zakona i to iz sljedećih razloga. Evo dosadašnjim zakonom, znači greškom iz 1997. godine pogrešno su navedena naselja na području dviju općina Zadarske županije i to općine Poličnik i općine Posedarje. To stvara probleme u svakodnevnom životu stanovnika ovih naselja. Evo spomenut ću, ponosno je to stanovništvo sjeveroistočnog ruba Ravnih Kotara, kojeg od podvelebitskog krša i Velebita dijeli podvelebitski kanal, Masliničko Ždrilo i novigradsko more. Ima dobre infrastrukturne pretpostavke za razvoj, znači to su koridori, infrastrukturni koridori državnih i županijskih cesta. Evo opravdano stanovništvo ovog područja traži ispravku greške, kažu, kako oni sami kažu kad već imamo svoju državu zašto smo izgubili naselja svoja, a velik dio stanovnika ovih naselja su bili branitelji, mnogi od njih su i poginuli u Domovinskom ratu. Evo na nama je da im omogućimo pravo na ispravku ove greške, tako da njihova naselja, znači Podgradina, odnosno Rupalj budu zasebna naselja, a ne dio kao što je i u dosadašnjem zakonu bilo Islama Latinskog. A upravo to znači mi njihovi zastupnici i tražimo ovim prijedlogom zakona, dakle tražimo ispravku greške u postojećem zakonu. O čemu se radi? Što zapravo tražimo? Da se u sastav općine Posedarje uvrste naselja Ždrilo i Grgurice kao samostalna naselja jer tako je propisano statutom općine Posedarje, te da se naselje Islam Latinski dio Podgradina razdvoji na dva samostalna naselja i to naselje Islam Latinski i naselje Podgradina kao što je to uvijek do sada i bilo. Drugo je da se u sastav općine Poličnik znači uvrste dva nova naselja Gornji Poličnik, Murvica Gornja, što je također predviđeno statutom općine Poličnik, te da se ispravi pogrešno naveden naziv naselja Rupalj, odnosno da se umjesto pogrešno navedenog naziva naselja Islam Latinski dio Rupalj navede ispravan naziv naselja, tj. da glasi naselje Rupalj. Ove dvije općine Zadarske županije su bile najvećim dijelom okupirane, stradale u Domovinskom ratu, to su naselja i Podgradina i Rupalj, Murvica Gornja, Grgurice, Gornji Poličnik, one su obnovljene, ali još uvijek velik broj stanovnika tih naselja živi u okruženju okruženju minama. Mještani Podgradine, Ruplja, Gornjeg Poličnika, Murvice Gornje, Ždrila i Grgurica drže da će ovim prijedlogom izmjena Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj biti riješen njihov problem vezan uz izdavanje i dobivanje osobnih dokumenata, isprava i uvjerenja, a mi držimo da s obzirom da sljedeće godine ide i novi popis stanovništva, da ovim prijedlogom stvaramo pretpostavke da se na vrijeme isprave postojeće pogreške, te da ova naselja uđu znači u registar prostornih jedinica koji je tehnička dokumentacija za provođenje popisa, te da se nove greške ne javljaju. Evo stoga vas molim kolegice i kolege da podržite ovaj prijedlog, u prvom redu zbog evo ponosnih žitelja općine Poličnik i Posedarje, dakle stanovništva sjeveroistočnog dijela Ravnih Kotara Zadarske županije. Hvala lijepa. izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HNS-a, HSU-a, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Iz obrazloženja zakona vidljivo je da je grupa naših kolega iz HDZ-a iz Zadarske županije sačinila prijedlog koji činjenično stanje iz dio općina Zadarske županije, to je Posedarje i Poličnik prinosi u Zakonu o područjima županija, gradova i općina, i time ga ažurira i usklađuje sa stvarnim stanjem. U klubu HNS, HSU mi podržavamo vas koji ste jasno predložili, pokrenuli ovu inicijativu, i obzirom na obrazloženje iz kojeg je potpuno vidljivo da su i statuti ovih općina prilagođeni, i to još prošle godine i to još prošle godine ako se ne varam i time je valorizirana situacija koju imamo na terenu, ona stvarna situacija na terenu. Stoga još jednom ponavljam mi ćemo klubu HNS, HSU vas podržati. Međutim ovdje kolegice i kolege ostaje nekoliko velikih upitnika koje imamo za Ministarstvo uprave, ne za vas predlagatelje. Prvo, zašto je Ministarstvo uprave propustilo da sustavno riješi ovaj problem u godini prije popisa stanovništva, ako u Zadarskoj županiji imamo dvije općine sa ovakvom situacijom, onda je za pretpostaviti da i u mnogim drugim županijama imamo vjerojatno sličnih situacija. Trebalo je po nama to cjelovito riješiti, sustavno riješiti i jasno time u godini prije izbora to i kvalitetno riješiti. Drugo, kako je bilo moguće, kolegice i kolege, da ovaj prijedlog dođe na matični odbor, da se raspravi i da se usvoji, a da nije bilo pisanog mišljenja Vlade? To je jedan veliki izuzetak. Treće, zašto se Vlada različito odnosi prema sličnim inicijativama iz oporbe i vladajuće koalicije? Ako se ne varam kolegica Zgrebec, kolega Mršić su imali slične inicijative lani, na žalost tad je rečeno da nije dobro stalno mijenjati zakon, da će se čekati da se skupi veći broj takvih inicijativa i da ćemo onda sustavno riješiti sve te probleme i pitanja koja se pojave. Na žalost ništa od sustava nema. Četvrto, zar ne bi bilo dobro da Ministarstvo uprave jednom godišnje dođe pred Sabor sa prijedlogom dopuna i promjena ovog zakona, kojim bi obuhvatili sve prijedloge koji stignu u tijeku te godine i na taj način uistinu sustavno i korektno odradimo ovaj posao. Dakle mi jesmo za to, ali ne na ovakav način. Ovo zaista nije niti sustavno, ovo nije ni principijelno, i ovo je po nama jedan selektivan pristup koji nije prihvatljiv u radu ovoga Sabora. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a. Pardon, ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Dorić je netočno rekao da je sličan naum imao kolega Mršić, prilikom predlaganja svojega. On je imao izdvajanje naselja iz postojećih općina i i pripajanje gradu Koprivnici. Ovdje su postojeća naselja koliko sam ja razumio ona su među tim općinama, samo se radi o određenom reguliranju. Dakle to su dvije različite stvari u svakom slučaju. Hvala lijepa.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 Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona, što su, i tim više što su ti ljudi izražavali svoje nezadovoljstvo na različite načine i obilazeći sve saborske zastupnike, većinu saborskih zastupnika 9. izborne jedinice neovisno o političkoj pripadnosti. Kako je njihov opravdani zahtjev da se jednostavno greška u pisanju ispravi doprlo do našeg Državnog ureda, a sada ministarstva, obećano im je da će se to ispraviti i da ništa nije prijeporno. Na taj način su oni obmanjeni od strane Vlade, odnosno pojedinog ministarstva, resornog ministarstva da će to učiniti u najskorije vrijeme. Prolazilo je vrijeme, ponovno se stvari nisu mijenjale ali i one koje su savršeno jasne i da ja ne ponavljam o čemu se radi kako je to kolegica Marinović govoreći u ime kluba HDZ-a istakla. Dakle, pojedina naselja su ispala, neka su bila dio naselja kao u Islamu Latinskom, Podgradina dio naselja Rupalj. U Poličniku dakle Murvica Gornja i samo mjesto i sama općina Poličnik. U općini Posedarje i Ždrilo. Međutim, dakle nema se što nego prihvatiti ovakav prijedlog jer su oni u popisu određenog naselja. I dobro je evo da se izašlo s ovakvim prijedlogom zakona. Mi smo u SDP-u također upoznati jer su nam se obraćali ti ljudi i oni su rekli da je njima Vlada obećala. ih je obmanula, Vlada im je lagala, nije to učinila i nekoliko zastupnika kluba HDZ-a sada to čini. Međutim, da razotkrijemo u potpunosti postupanje, ja neću reći Vlade, ali određenih interesnih skupina koji su se nakalemili na Vladu. Ovo nije greška koja se slučajno dogodila. Mještani su to razotkrili, bili su tamo i prosvjedi. Očito je da se netko tamo želio dokopati najvrijednijeg teritorija u Podgradini i u Ruplju, a pogotovo u Podgradini. I to treba otvoreno reći jer nije moguće da je Vlada toliko lijena da nije mogla naći već u 2 godine vremena da to, očito tu nepravdu ispravi. ispravi. Dakle, ako je bila samo greška u pisanju, ako se radilo o eroru …, ali nije u tome stvar. Stvar je bila u tome da se namjerno ovo napravilo i da su se ljudi zavlačili. I tome treba stati na kraj. Mi podržavamo ovaj prijedlog, ali govorimo upravo i o tome, upravo i o tome, ovdje se čak ispravio takav navod. Ne moraju biti iste stvari i nisu iste stvari, ali su logične stvari što je dolazilo upravo od inicijative da se u gradu Čakovcu pripoji jedno naselje ili pak u Koprivnici da se odvoji za koje su ispunjene sve zakonske pretpostavke. Dakle, i referendum, odnosno izjašnjavanje građana i suglasnosti potrebe. Dakle, i ne radi se o stvaranju novih jedinica nego o novom uređenju, odnosno praktički ajmo reći o novim granicama. Međutim, dobili smo odgovor Vlade to će Vlada cjelovito riješiti. Pa Vlada nije riješila ni ovo parcijalno, a kamo cjelovito jer po njoj bi to bilo ad calendar grecas, to znači nikada ako se ne promijeni nekakva prije svega oko ovih zajedničkih pitanja i jedan konsenzus i jedan novi način razmišljanja da se podrži sve što je normalno, što je logično u interesu građana. A ovo očito će morati sačekati i promjenu vlasti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo 3 ispravka netočnih navoda. Prvo je uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Netočno je kolegica Antičević navela da se ovdje ne radi o nekoj slučajnoj grešci, odnosno da je netko namjerno počinio i podržavao trajanje ove greške radi nekakvih interesa oko zemljišta. zemljišta. Bilo bi dobro kada bi kolegica to i konkretizirala i objasnila na koji način, dakle i da se ne radi o lapsus calami nego da se radi o teškoj namjeri. Ja osobno, a mislim ni nitko u ovoj sabornici ne može dokučiti kako bi se netko dokopao zemljišta ako se jedno naselje zove tako i u istoj je općini ili se samo ispravi ime naselja i ostaje u istoj općini. Ako se sumnja na prostorne planove, prostorni planovi donose se za područje jedne osobe i ukoliko se ne radi o tome da se mjesto premješta iz općine u općinu onda niti taj prostorni plan ne može imati nikakvog utjecaja, odnosno ne ide pod prostorni plan druge općine gdje bi moglo biti nekakvih mračnih poslova.

Kolegica Marinović je kazala očito je da se tamo netko želio dokopati vrijednog zemljišta. Ja isto tako se pozivam na ono što je kazala gospođa Marinović, volio bih znati sa imenom i prezimenom tko je taj? Možda ste vi dobili ta imena i prezimena za razliku od nas ostalih koji smo podnijeli ovaj prijedlog zakona. A ako znate izvolite kazati. Molim vas bez dobacivanja iz klupe. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Ivo Grbić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Predloženim prijedlogom Zakona izmjena i dopuna Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH ne predlaže ne predlaže se, ja bih naglasio, promjena područnog ustrojstva RH već se praktički ispravljaju pogrešno navedena naselja, odnosno uvode određena naselja koja su ispuštena. I to na području Zadarske županije konkretno u općini Poličnik i Posedarje. Istaknuo bih da je postojećim zakonom u općini Poličnik nabrojana su naselja, između ostalih i naselje Islam Latinski, Rupalj. Međutim, Islam Latinski je posebno samostalno naselje koje se ne nalazi uopće u općini Poličnik već se Islam Latinski nalazi u općini Posedarje. Isto tako Rupalj je posebno naglašavam samostalno naselje stoga je treba upravo u tom smislu ovo izmijeniti. Tim više što i statuom jedinice lokalne samouprave konkretno Općine Poličnik to navedeno. Isto tako u OPćini POličnik ispuštena su dva samostalna naselja i to Gornji Poličnik i Murvica gornja. Što se tiče Općine Posedarje Posedarje Islam Latinski pripada u Općini Posedarje. I ovim prijedlogom upravo se ispravlja na način da se on ulazi u Općinu Posedarje. A isto tako statuom jedinice lokalne samouprave konkretno u slučaju Općine Posedarje navedena su naselja i Ždrilo i Grguriće koji sada ne postoje u zakonu. Svakako da obzirom da navedena naselja nisu bila taksativno navedena u zakonu neovisno što su bila u statutu jedinica lokalne samouprave iziskivala su određene poteškoće poteškoće tog područja u smislu da nisu mogli ostvariti određena svoja prava vezano za određene dokumente i uvjerenja, jer im nije pisalo Islam pisalo Islam Latinski, Islam Latinski-Rupalj i obrnuto. Onaj tko je bio u Ruplju pisalo je Islam Latinski-Rupalj umjesto samo Rupalj. U tom smislu predlažu se i ove izmjene. Istaknuo bih da za izmjene i dopune ovog zakona nisu potrebna nikakva posebna financijska sredstva. A isto tako predlaže se hitnog postupka imajući u vidu što su i prethodnici istaknuli da smo mi već ovdje u srpnju donijeli Zakon o popisu stanovništva, pučanstva i stanovnika u RH i da će se to izvršiti u periodu od 1. do 28. travnja 2011. godine, a da praktički od početka ove godine od tada ne idu nikakve izmjene. I u tom smislu ovaj predložena hitnost postupka. Imajući u vidu navedeno podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima, gradova, općina u RH. Hvala.

točkom 14. u sastavu Općine Posedarje navedena su sljedeća naselja Islam Latinski, Dio Podgradina, Posedarje, Slivnica i Vinjerac. OPćina Posedarje odnosno člankom 2. stavkom 2. definirano je da su naseljena područja Općine Islam Latinski, POdgradina, POsedarje, Slivnica, Ždrilo, Vinjerac i Grgurice. Sa istim člankom prije navedenog Zakona o područjima Županija, gradova i općina za Općinu Poličnik navedeno je da su naselja Briševo, Dračevac Ninski, Islam Latinski, Dio Rupalj, Lovinac, Murvica, POličnik, Suhovar i Visošane. statuom Općine Poličnik utvrđeno je da su naselja na području Općine Briševo, Dračevac Ninski, Gornji Poličnik, Poličnik, Lovinac, Murvica, Murvica Gornja, a Rupalj, Suhovare i Visočani. razvidno je da su određena mjesta na području Općine Poličnik i Posedarje pogrešno navedena u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH odnosno da određena naselja nisu uopće navedena. Što se tiče naseljenih područja Općine Posedarje znači pogrešno su u nazivu spojena mjesta Islam Latinski i POdgradina i na području Općine Poličnik čuli smo to je već znači radi se o Islamu Latinskom i o dijelu Rupalja. Pogrešno navođenje određenih naselja na području Općina Poličnik i Posedarje te ujedno nenavođenje svih samostalnih naselja na području tih općina izazvalo je nezadovoljstvo građana tih jedinica lokalne samouprave. građani koji žive na području naselja POdgradina, naselja Ždirlo ističu da im činjenica da njihova naselja ovim zakonom nisu navedena kao naselja na području Općine Posedarje, odnosno Poličnik stvara iznimne poteškoće uz izdavanje i dobivanja osobnih dokumenata, uvjerenja, isprava i tomu slično. S obzirom da će se iduće godine provesti popis stanovništva, kućanstva i stanova u RH a znajući da je osnova za provođenje popisa konkretno točno utvrđeno područje jedinica lokalne samouprave tj. naselja na području općina i gradova, ocijenjeno je da su u ovom slučaju ispunjeni uvjeti za hitno donošenje predloženog zakona. Naime, o problemu neuvrštavanja poglavito Podgradine kao samostalnog naselja Općine Posedarje najbolje svjedoče sami mještani Podgradine koji su u nekoliko navrata ukazivali na nepravilnost. Evo posljednji događaj zbio se prošloga tjedna 8. prosinca kada su mještani došli pred zgradu Zadarske županije tražeći da se Podgradina za koju tvrde da je '97. godine izbrisana iz zakona i stavljena pod Islam Latinski opet vrati u zakon odnosno na kartu Hrvatske kao samostalno naselje. Evo stoga moj apel svim kolegicama i kolegama da daju podršku donošenju ovog zakona. Zahvaljujem se. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.